Уважаеми колеги, бих искала да започна с едно уточнение, че когато говорим за паралелен износ на медикаменти, трябва да имаме предвид, че става въпрос за част от легалния термин „паралелна дистрибуция”. В този термин се включва паралелният внос и паралелният износ. Има страни, които са донори на медикаменти по определени причини. България е такава страна. Ще започна с това, че днес, когато защитаваме нашата позиция, ние сме много по-убедени в правотата на това, което внесохме преди няколко месеца. Ще се опитам да се аргументирам защо. Странно е съвпадението на мненията и становищата между някаква Асоциация на паралелните износители от България, която ние не можахме да идентифицираме, забележете, с Асоциацията на паралелните вносители в Германия – мотиви и становища, които съвпадат на сто процента с мотивите на президентското вето. Искам да припомня, че става въпрос за лекарствени средства, които са включени в Позитивния лекарствен списък и плащани с публични средства от Националната здравноосигурителна каса и от Министерството на здравеопазването. Искам да опровергая неистините, които бяха изговорени през последните месеци по тази тема. Неистина е, че паралелният износ не е причина за липса на медикаменти. По данни на Националната здравноосигурителна каса и на пациенти през цялата отминала година е имало дефицити на медикаменти заради това, че е извършван паралелен износ от България. Тук не става въпрос просто за износ на медикаменти, не става въпрос за произведени в България медикаменти, а става въпрос за лекарства, най-често иновативни, които са внесени в България чрез внос, след което отново се изнасят като паралелен износ. По данни на Касата и по данни на притежатели на разрешителните медикаменти и количества, които са внесени и би трябвало да стигнат за три месеца, се изчерпват за десет дни.

износ. Искам да опровергая неистината, че паралелният износ не е причина за дефицити. Сега ще изредя медикаменти, които са били дефицитни в определени периоди от време. В много голямата си част тези медикаменти са такива, чиято липса е категорично животозастрашаваща, а някои са животоподдържащи. Ето защо ние смятаме, че уведомителният режим би имал и превантивен ефект. Тези медикаменти са били за лечение на диабет, на кръвни заболявания, онкологична патология, ревматоидни заболявания, мултипленна склероза, психични заболявания, бронхиална астма. Така например е имало проблеми със снабдяването на българските пациенти с инсулини, особено от една американска фирма за лечение на диабет. Препаратът „Екс джейт” става един от примерите на медикамент, с който пациентите се снабдяват трудно, той обаче е животоподдържащ медикамент за болни с таласемия майор, хумира или аделимомат или инхибитор на тумор некротизиращия фактор „Алфа” – почти непрекъсната липса е констатирана на лекарствения продукт, така наречените „интерферони” – копаксон, ектавия, ребиф, авонекс. Група медикаменти за лечение на ревматоидни заболявания, с които пациентите се снабдяват трудно – ембрел, цимзия, препаратът „Абилифай” за лечение на шизофрения; периоди на липса на препарата „Симбикорт” – инхалаторен за бронхиална астма. Тук възниква въпросът и някой трябва да даде отговор на този въпрос: кой поставя интересите на търговците на едро с лекарства над интересите на българските пациенти? Сега ще премина към доводите, голяма част от които са юридически, за повторно приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Първо, относно твърдението, че текстовете на разпоредбата на § 16 не съответстват на принципите на равнопоставеност на стопанските субекти и правовата държава, считаме следното. Въвеждането на уведомителен режим за износ на лекарствени продукти, включени в позитивния лекарствен списък, е продиктувано от конституционно установеното задължение на държавата да закриля здравето на гражданите чл. 52, ал. 3 от Конституцията на Република България, и съответното конституционно право на държавата да осъществява контрол върху производството и търговията с лекарствени продукти чл. 52, ал. 5 от Конституцията на Република България, което от своя страна да гарантира конституционно провъзгласеното право на всеки български гражданин на достъпна медицинска помощ. В практиката на Конституционния съд има редица решения, в които се подчертава, че правото на свободна стопанска инициатива няма абсолютен характер. Свободата на стопанска инициатива не изключва принципите на държавно регулиране и на държавен контрол на стопанската дейност. Свободната стопанска инициатива винаги може да бъде ограничена с оглед защитата на обществения интерес и ценности от по-висш порядък, каквато ценност и обществен интерес е опазване на здравето на гражданите на България чрез осигуряване на достатъчни количества от лекарствени продукти за задоволяване на здравните потребности. свое Решение № 9 от 17 юни 2003 г. Конституционният съд е приел, че законодателна уредба, която е в съответствие с провежданата от държавата лекарствена политика за защита на здравето на гражданите и правото им на достъпна медицинска помощ не представлява ограничение на правото на свободна стопанска инициатива. С разпоредбите на параграфи 8 и 13 от приетия закон се въвеждат изискванията на чл. 81 от Директива 2001/83 на Европейската общност, които задължават притежателя на разрешение за употреба на лекарствен продукт и притежателя на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти да осигуряват редовни и достатъчни доставки на лекарствени продукти за задоволяване на здравните потребности на пациентите в съответната държава членка, на първо място. Предмет на уведомителния режим – с част от тези доводи отговорям на въпросите, поставени от колеги, говорили преди мен преди мен – са лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, плащани с публични средства, предназначени за лечение на социално значими заболявания. Като такива държавата има задължението да ги осигурява за всички български граждани, които се нуждаят от лекарствена терапия. Гарантирането и осигуряване на достатъчни количества лекарствени продукти за всички български граждани е не само в обществен интерес, а е задължение на държавата. От друга страна, в оспорвания § 16 изрично е посочено, че: „Мотивиран отказ може да се направи само когато се установи, че наличните количества на територията на страната са недостатъчни за задоволяване на здравните потребности на населението”. Установяването на недостиг се базира на конкретни данни, предоставяни, от една страна, от Националната здравноосигурителна каса и/или Министерството на здравеопазването, и от друга страна, от притежателя на разрешението за употреба,

тъй като именно те заплащат лекарствените продукти, което им е вменено като задължение по закон. Притежателят на разрешението за употреба разполага с официални документи за извършването на всеки внос на лекарствени продукти. Тук трябва да каже, че именно това са лицата, които биха предоставили най-коректна и точна информация, тъй като не са заинтересовани страни в търговията на едро с лекарствени продукти. В мотивите към указа се посочва, че следва да се изисква информация за наличните количества и от другите търговци на едро, така както и от търговците на дребно. Считаме, че именно въвеждането на подобна практика би създало предпоставка за нелоялна конкуренция, субективизъм и корупционни практики, тъй като това са лицата – заинтересовани страни в процеса. В мотивите към указа се посочва, че се изисква информация само за конкретния лекарствен продукт, без да се отчита евентуалното наличие на лекарствени продукти от същата фармакологична група. Съгласна съм, че в Позитивния лекарствен списък има заболявания, които имат няколко алтернативни лекарствени терапии. Не се отчита обаче че внезапната смяна на лекарствената терапия, особено при някои заболявания, може да доведе до застрашаване на живота и сериозно увреждане на здравето на пациентите. Тук става дума за осигуряване на лекарствени продукти за всеки един пациент, на който е предписана конкретна лекарствена терапия от неговия лекуващ лекар. Ние не можем да си позволим да подменяме или да поставяме под въпрос преценката на лекуващия лекар, който най-добре може да прецени за всеки конкретен пациент каква е най-подходящата и най-качествена терапия за съответното заболяване, още повече, с цел защита интереса на търговците на едро, а не на конкретния пациент. Считаме, че разпоредбите на § 16

Позволете ми да завърша със следното. При износа на лекарствени продукти са заложени на карта животът и здравето на гражданите. Считам, че човешкото здраве и живот нямат цена. Това бяха и мотивите ни да предложим и защитаваме именно тази позиция. Смятам, че размерът на предвидените санкции е прекалено малък на фона на безценния човешки живот, за който говорим.

имам кратък въпрос и искам да повторите отново дали режимът е уведомителен или разрешителен. Според нас режимът не е уведомителен. Словакия в момента е в процедура по инфриджмънт от страна на Европейската комисия точно по тази причина. Това ли искате да направите в момента – да вкарате държавата ни в наказателна процедура от страна на Европейката комисия?! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Грозданова. Това беше първа реплика.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

Остава открита темата, че технологичното решение, което предлагате в закона, е неадекватно и няма да постигнете това, което търсите. Дадохме пример с медикаменти, които изчезват за 10 дена от местния пазар. Ако имахте депозити, сложени в Здравата каса от вносителите, които се молят да влязат в Позитивния списък, сега Здравната каса щеше да им вземе парите и да ги прибере в полза на пациентите. Реално решение на този проблем Вие не давате, а само слагате рестриктивен режим с неясни причини. Благодаря Ви.

господин председател. Уважаема д-р Джафер, понеже нямам пред мен протокола от гласуванията на законопроекта в Здравната комисия, бих помолил по памет да цитирате как беше приет на първо четене, защото ако не ме лъже паметта, това беше един от малкото случаи,

законопроектът беше подкрепен почти единодушно – със 17 гласа „за” на първо четене в комисията, включително от колегите от Парламентарната група на ГЕРБ. Един колега се въздържа, той е от от групата на ДПС, с други аргументи, свързани с така наречения „Експертен съвет”. Това са фактите. Колеги от ГЕРБ, трябва да дадете отговор кое Ви накара да промените Вашата позиция: дали мотивите са политически, или се намериха други механизми? Спрямо нас също имаше опити за въздействие през тези няколко месеца. Започвам с позицията на европейски експерти, представени така и в медиите, които се оказаха просто представители на Асоциацията на търговците на едро с лекарства. Що се отнася до това дали режимът е уведомителен, или е някакъв друг – рестриктивен, ще Ви отговоря така: режимът е уведомителен и няма как да бъде по друг начин, защото търговците и износителите на едро на лекарства ще трябва, ако обичат, да уведомяват Изпълнителната агенция по лекарствата. Няма държава, уважаваща собствените си пациенти и граждани, която да не иска да мониторира този процес, който се оказва, че е в рамките на около 300 милиона

Що се отнася до това какви мерки е предприела Европейската комисия, Словакия работи от една година по този модел. Няма санкции, наложени до този момент. Един медикамент са спрели

считаме, че принципът на пропорционалност и обоснованост е спазен, защото това е един от мотивите, с които Президентът връща закона за разглеждане, ще Ви отговоря следното. може да откаже извършването на износ на лекарствен продукт само ако при извършването на анализа на данните, предоставяни от Здравната каса и министерството, както и от притежателя на разрешението за употреба, се установи, че: Първо, наличните към момента на подаване на уведомлението количества от съответния лекарствен продукт в Република България не са достатъчни за задоволяване на здравните потребности; Второ, в резултат на извършване на износа може да настъпи временен недостиг на необходимите количества за задоволяване на здравни потребности; и Трето, липсата на достатъчни количества от съответния лекарствен продукт за задоволяване на здравните потребности може да застраши сериозно

дами и господа народни представители, уважаеми гости в залата на Народното събрание! Ще започна с това, че ще се изкажа в качеството си на народен представител от партия „Атака”, само в това си качество, за разлика от хората, които говориха преди мен – собственици на аптеки, вериги, частни болници и други. Когато говорим за мерки, касаещи живота и здравето на българските граждани, няма как да не настояваме за стриктен контрол от страна на държавата. Ето затова ние от „Атака” сме за повече държавна регулация в сферата на здравеопазването. В конкретния случай регулацията на износа на лекарствени продукти към други държави би довела до гаранция, че производителите на лекарства в България ще покриват първо българския пазар, а не чуждия. Именно заради това ние от „Атака” няма как да сме против тази мярка, тъй като тя е в интерес на българските граждани. Не само това, настояваме да се въведе държавна регулация на цените на лекарствените продукти в България, за да може държавата да не допуска произволност от страна на монополите на пазара, когато се формират цените на лекарствата. Знаете, че има многобройни случаи, в които цената на едно лекарство на българския пазар е в пъти по-скъпа, отколкото в Германия, да речем. Това пък, от своя страна, води до невъзможност за закупуване на скъпоструващи медикаменти от страна на десетки хиляди български граждани. Това е недопустимо и може да бъде поправено именно ако има намеса на държавата. Няма как обаче да подминем с лека ръка притесненията, които възникват около регулацията на износа на медикаменти от България. За да сме сигурни в обективността на решенията на Агенцията по лекарствата относно това кое лекарство може и кое не може да се изнася от страната, трябва да има абсолютна прозрачност в действията на агенцията. Ние от „Атака” настояваме всяко разрешение или отказ на дадена фирма да изнася медикаменти да бъде въвеждано в публичен регистър, за да има възможност всеки гражданин да научи кои са фирмите, на които се разрешава или отказва износ на лекарства от страната. Само и единствено по този начин можем да бъдем сигурни, че всъщност решенията на агенцията се вземат на базата на реални данни за наличността на дадено лекарство на българския пазар, а не на база коя фирма си плаща и коя не на служители на агенцията, за да получи разрешение. Ние ще подкрепим този закон, но тук трябва ясно да се знае – обръщам се към вносителите му: ние от „Атака” ще следим внимателно за прозрачността на агенцията. Уверявам Ви, че всеки сигнал до нас като народни представители от фирми, на които е отказан износ не на база наличността на медикамента на българския пазар, а за сметка на по-голямата и по-влиятелна фирма, ще бъде огласяван тук, от тази най-висока трибуна. Нека наистина здравето и интересът на българските граждани да бъдат водещи пред лобизма на фармацевтичната мафия в България. И като казвам „мафия”, се сещам за нашия държавен глава Росен Плевнелиев. Той наложи вето върху този закон с мотивите, че имало намеса в свободния пазар. Както казах в началото, когато говорим за живота и здравето на нашите сънародници, държавата трябва да осъществява стриктен контрол. Според нас от „Атака” обаче господин Плевнелиев едва ли е загрижен толкова за свободния пазар, колкото за бизнеса на своите приятели олигарси, собственици на огромни фармацевтични компании у нас.

Дали господин Плевнелиев не цели защита на бизнеса на своя доверен човек с това вето? Според нас от „Атака” е точно така. Сега ще Ви цитирам части от негово изказване, на същия мултимилионер Донев, в списание с което той неотдавна се изгаври с българските работници. Цитирам Ви негови думи: „В момента заплатите в България са прекалено високи за труда, който работниците полагат” – казва господин олигархът. „Ние усилено, в нашата организация, обсъждаме вариантите за нейното намаляване,” – има предвид заплатата, „за да можем”, забележете, „да запазим стандарта си на живот непокътнат”. Виетнам работят за 20 долара на месец. В Индия, Бангладеш, Малайзия, в огромната част от Азия и Близкия изток, в Сомалия, в Китай преобладаващата част от населението също получава заплати, значително по-ниски от нашите” – казва господин Донев. Той казва също така: „Имам чувството, че работниците у нас живеят в някакъв свой свят и въобще не отчитат реалностите. Ние даваме огромни заплати, и то дори с риск да бъдем глобени. И те, вместо да ни благодарят за нашето благородство,” – представете си, „за това, че късаме от залъка си, ни нападат, че не сме спазили трудовото законодателство.” Ето дотук стига наглостта на този човек, който всъщност живее в един различен свят и не знае за проблемите на обикновения български гражданин, за ниските заплати. „Били работили” – казва той. - Че китайците не работят ли, и то по 12 часа, че и спят във фабриките?! Не сме благотворително дружество. Българският работник е неблагодарен – колкото и да му плащаш, все е малко. Може би около 1 долар на ден е нормалната заплата. Пенсионирането трябва да се отмени, защото само натоварва излишно бюджета.” Въпрос към господин Донев: „Не Ви ли е страх от бунтове?”. Той отговаря: „Така сме ги дресирали работниците, че в тях не е останала и капка смелост. На България хрантутници не й трябват. Няма демографска катастрофа – има демографско прочистване на материала.” Следващ въпрос: „Как да си гледат децата?” – имат предвид работниците. Донев отговаря: „Въпросът е не как да ги гледат, а защо са ги правили?! Работниците трябва да мислят – щом ще работиш чистачка, касиер или общ работник, не трябва да имаш деца.” Това казва господин Донев. Ето това са, уважаеми дами и господа народни представители, приятелите на нашия много неуважаван господин държавен глава Росен Плевнелиев.

Как да вярваме на господин Плевнелиев, че се е загрижил за благото на народа си, след като неговите приближени казват, че българските работници едва ли не не заслужават и да живеят, освен че не заслужават заплащане?! Как да имаме доверие на един президент, който е избран с измама? И това сме го заявявали многократно от тази висока трибуна!

Досега централата щеше да бъде построена и щеше да даде десетки хиляди работни места на жителите в най-бедния, подчертавам, регион в цяла Европа – Северозападна България. Плевнелиев, същият този хубавец, не сложи вето за АЕЦ-а, но днес обмисля да сложи вето върху закона (силен шум и реплики от ГЕРБ) – благодарение на „Атака”, вече 20% от печалбите на ВЕИ-тата в България остават в държавната хазна! Тук говорим за стотици милиони левове, които ще бъдат в полза на българските граждани. Още едно доказателство, че избраният с измама президент обслужва не само фармацевтичната, но и енергийната мафия в България. Освен тази регулация в износа на лекарства от България за чужбина, ние от „Атака” настояваме да има фиксиране, слагане таван на лихвите на лекарствата, които се произвеждат в България. „Атака” настоява и за други реформи, които трябва да бъдат проведени в сферата на здравеопазването. Ще изброя само няколко от тях: На първо място, болничните заведения от търговски дружества трябва да се превърнат в държавни, истински здравни центрове, чиято функция да бъде не печалба, а запазване на доброто здравословно състояние на българските граждани. Премахването на Здравната каса. Този въпрос го поставяме от години наред, тъй като това е паразитна структура, чийто бюджет е стотици милиони левове всеки месец. Знаете, че чиновниците, които работят в Здравната каса, дори нямат и медицинско образование, но това пък не им пречи да се ползват с привилегии, като сгради, автомобили, шофьори, а всичко това е на гърба на българския данъкоплатец. Като трета точка – ние настояваме ДДС-то на лекарствените продукти в България да падне, то да бъде нула процента и ще го отстояваме докрай. Има още много градивни предложения на „Атака”, които мога да изброя и които са единствено и само в защита на интереса на българските граждани, но няма да ми стигне времето. Който се интересува, може да ги намери подредени точка по точка в ето тази книжка (показва я), която се нарича „Планът Сидеров срещу колониалното робство”.

Това беше изказване от господин Димитър Димов. Има ли реплики към това изказване? Има ли желаещи за други изказвания? Господин Добрев. Моля Ви за тишина в залата. Уважаеми колеги, моля Ви, не влизайте в пререкания помежду си!

Моля Ви, господин Димов! Моля Ви, господин Велчев, не ги провокирайте! Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, за разлика от някои преждеговоривши, аз ще се върна конкретно на темата само с три реплики. Първо, не е ясно и не стана ясно дали причината за липса на медикаменти на пазара е в резултат на паралелния износ. Тази неяснота остана дори след последното извънредно заседание на Комисията по здравеопазването. На второ място – има реални съмнения, които не отпаднаха, за лобизъм към едни или други производители, или търговци. И на последно място – така или иначе, е нарушен принципът за свободно движение на капитали. Точно затова след два месеца обсъждане и дискусия при тези неясноти в законопроекта ние няма да го подкрепим! Това трябва да е ясно. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев. Уважаеми колеги, има ли желаещи за други изказвания? Не видях има ли реплики към господин Добрев – няма. Желаещи за изказване? Заповядайте,

Госпожо председател, уважаеми колеги! Правя следното изказване в подкрепа на това, което каза колегата Димов. Президентът имаше редица възможности да се намеси в далеч по-проблемни теми за обществото.

Не е нормално и не е морално един президент по този начин да защитава интересите на търговците. Задайте си въпроса: защо се прави само в услуга и угода на част от обществото? Не е ли държавният глава именно този човек, който трябва да бъде обединител на нацията? Не е ли в този случай държавният глава – разединител на нацията! И не само по този въпрос, но и по ред други въпроси. Когато ние четем Конституцията, не трябва да я четем, както дяволът – Евангелието. България е социална държава. Като социална държава тя има за цел да пази здравето и благото на народа, а не благото на дадени кръгове, чиито интереси се опитва да защити Президентът. Колегата ми вече назова част от тези хора и аз Ви моля – абсолютно всички да се обединим, действително да защитим интереса на гражданите, а не това, което са Ви казали чисто политически, за да подкрепите един PR на Президента. И то даже не е и PR, не излиза като PR, излиза една акция за защита на един капитал,

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Декларирам, че всички ние тук, които се изказваме от трибуната от Парламентарната група на ГЕРБ, сме водени от идеята, че политиката в областта на лекарствата трябва наистина да намира баланс между индустрията и интересите на гражданите. Същото становище е изразено и в това, което Президентът подчертава като проблеми в този закон. Аз виждам, че и в Парламентарната група на „Атака” има разбирането за корупционния потенциал, който създават така въведените разпоредби. Никой от нас, а също така и Президентът, не отрича, че е необходимо да се направи прозрачен паралелният износ. Никой от нас не противоречи на този принцип. Проблемът е именно по механизма, който се залага в закона, и Вие сами, и преждеговорившият изказал се Ваш народен представител, изказа съмнение, че в Изпълнителната агенция по лекарствата – от една страна, няма капацитет, за да се изследват дефицитите в установените срокове, от друга страна – наистина режимът по своята същност е разрешителен. И това ще създаде проблем, защото, макар животът, здравето и здравеопазването в европейските страни да бъдат ангажимент само на отделните законодателства, то лекарствата влизат в като категория стока. При всички положения това трябва да отговаря на Договора за функциониране на Европейския съюз. В този смисъл Президентът даде шанс ние да направим този закон такъв, че наистина да бъде в интерес на българските граждани. Ние искрено съжаляваме, че Вие пропиляхте този шанс, защото не искате по никакъв начин да регулирате текстовете. Ние щяхме ги да подкрепим, така че да се изчистят съмненията за възможности за корупционни практики. А в интерес на истината, българските производители правят повече генерични продукти. Основният елемент на паралелния износ са иновативните препарати. И аз наистина съжалявам, че това широко проучване на европейската практика не се случи преди приемането на този закон, а така много се бързаше, без да се направи цялостен анализ на ситуацията. Възползвайте се от шанса, който даде Президентът, да направим този закон така, че да бъде наистина в услуга на българските граждани. Благодаря Ви, госпожо Дариткова. Има ли желаещи за други реплики? Заповядайте, господин Тошев.

за анализ и неколкократното завишаване на наказанията при неизпълнение на закона към какво води – към намаляване на корупцията или към увеличаване на корупционния натиск? Това са ми кратките въпроси. Благодаря Ви, господин Тошев. Колеги, има ли трета реплика? Няма. Заповядайте, уважаеми господин Александров. Имате право на дуплика. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Тошев, надали аз съм този, който трябва да Ви отговори дали е увеличаване или намаляване на корупционната схема и практика, защото си има експерти по това. Ако трябва да ги разглеждаме и сте се загрижили толкова много да намаляваме корупцията в момента, това трябваше да стане по времето на Вашия мандат. Имали сте близо четири години да го направите – да намалите корупцията, да я унищожите. Колкото се отнася до госпожа Дариткова и това, което каза – действително се надявам да е така, защото аз това, което разбрах, на Здравна комисия, когато е влязъл на първо четене този законопроект, всички сте го подкрепили, а сега, ако не бъде подкрепен, въпросът е: какво се е случило? И защо тогава сте го подкрепили, а сега вече – не? Тогава сте имали шанса между първо и второ четене да внесете поправките, които да регулират. Защо не сте го направили? Все пак това е парламент и не смятам, че парламентът трябва да бъде ползван за такива PR акции, освен ако не излезете и подобаващо ни уведомите какво Ви е накарало в момента да минете на другата страна на реката. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ уважаеми господин Александров. Колеги, има ли други желаещи за изказвания? Моля квесторите да поканят народните представители в залата. Предстои гласуване.

Предполагам, че вече всички народни представители са в залата. Уважаеми колеги, при условията на чл. 82, ал. 4, подлагам на повторно гласуване Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет от Народното събрание на 16 януари 2014 г. и върнат за ново разглеждане с вето на президента Плевнелиев. Моля, гласувайте. Повторно гласуваме закона.

за 130, против 55, въздържали се няма. (Ръкопляскания.) Налице е мнозинство – повече от половината от всички народни представители. Законът е повторно приет от народните представители. Моля, покажете

да докладвате текстовете по закона, за които при предишното приемане не е бил налице необходимият и записан в Конституцията кворум. Благодаря, госпожо председател. Първо – процедура за допускане в залата на господин Атанас Костадинов – заместник-министър на околната среда и водите, и на госпожа Боряна Каменова – директор на дирекция в Министерството на околната среда и водите.

Приходите от продажба на квотите за емисии на парникови газове от инсталации чрез търг с изключение на приходите по чл. 57, ал. 1 се превеждат по сметка на Министерството на финансите и се разходват за: 1. плащане на вноските на Република България в Зеления фонд за климата, създаден в съответствие с чл. 11 от РКООНИК или други международни екологични фондове; 2. екологични проекти в съответствие с националните екологични стратегии и планове; 3. други бюджетни разходи.”

„Раздел ІХ – Администриране на националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове”. Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІХ.

(2) За периода за търгуване, започващ на 1 януари 2013 г. по отношение на квотите, издадени за този период, и квотите за авиационни емисии за тръжна продажба, издадени за периода за търгуване от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.,

Решенията на националния администратор, които подлежат на обжалване съгласно Регламент (ЕС) № 1193/2011, са индивидуални административни актове и се обжалват по административен ред пред министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60. Члeн 60 – изказвания? Няма желаещи за изказвания. Гласуваме предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители по чл. 60, което не е подкрепено от комисията. Гласували

пета – Други мерки за намаляване емисиите на парникови газове”. Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета. „Раздел І – Намаляване на емисиите от течни горива и енергия за транспорта”. Предложение на народния Ивелина Василева и група

Уважаеми колеги, чл. 61 до чл. 64 включително; наименование на Глава пета и Раздел І – изказвания? Няма изказвания. Гласуваме следните текстове: анблок чл. 61 по вносител, подкрепен от комисията; наименованието на Глава пета по вносител, подкрепено от комисията; наименованието на Раздел І по вносител, подкрепено от комисията; чл. 64 по вносител, подкрепен от комисията; заглавието на Раздел Х. Моля, режим на гласуване.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съгласно условия и ред, определени с наредбата по чл. 44, ал. 1 от ЗЕВИ.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Методи Теохаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 65: чл. 65: „Чл. 65. (1) Лицата по чл. 66, ал. 1 може да се обединят за съвместно изпълнение на посочените в чл. 66, ал. 1 задължения, като в този случай те се смятат за един доставчик.

от комисията. Гласували 100 народни представители: за 32, против 61, въздържали се 7. Предложението не е прието. Гласуваме текста на чл. 65 в редакция на комисията. Гласували

№ 406/20009/ЕО”. Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.

1. данни от националната инвентаризация по чл. 11, ал. 1; 2. допълнителни данни за националните политики; 3. мерки за намаляване емисиите на парникови газове от източниците или повишаване на поглъщането от поглътители – за всеки отделен газ и за всеки отделен сектор; 4. националните прогнози за емисии на парникови газове по източници и поглъщането от поглътители

11, ал. 2. (4) В случаите, когато с доклада по ал. 1 бъде констатирано надвишаване на установените нива на емисиите, определени в чл. 3 от Решение № 406/2009/ЕО, Министерският съвет по предложение на министъра на околната среда и водите приема решение за разработване на допълнителни

предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименование на Раздел ІІІ: „Раздел ІІІ. Схема за доброволно намаление на емисии.”

следните принципи: 1. допълнителност; 2. избягване на двойното отчитане на постигнатите редукции на емисии; 3. принципите по чл. 24, ал. 1. (3) Проектите по СДНЕ не получават публично финансиране.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68.

Чл. 69 се изменя така: “Чл. 69. Министърът на околната среда и водите осигурява отмяната на такова количество ПЕЕ от НРТКЕПГ, което е равно на обема на редуцираните емисии, постигнати в резултат на успешно реализиран проект по СДНЕ.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 69: „Чл. 69. Министърът на околната среда и водите отменя количеството ПЕЕ от НРТКЕПГ, което е равно на обема на намалените емисии, постигнати в резултат на успешно реализиран проект по СДНЕ, ако това се изисква от приложимите правила за отчитане намаляването на емисии чрез СДНЕ.” Благодаря. Член 65 – изказвания? Няма желаещи. Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители по чл. 65, което не е подкрепено от комисията. Гласували

чл. 70 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70. „Глава шеста – Принудителни административни мерки и административнонаказателна отговорност”. Има предложение от народния представител Ивелина Василева и група

Няма желаещи. Гласуваме чл. 70 по вносител, подкрепен от комисията, наименованието на Глава Шеста по вносител, подкрепено от комисията,

от лицата по чл. 53, т. 2, както и при възпрепятстване упражняването на контролната им дейност компетентните органи по чл. 118, ал. 1 от Закона за пазарите за финансови инструменти (ЗПФИ) прилагат

118 – 120 от ЗПФИ. (4) В неуредените от този закон случаи контролът върху лицата по чл. 53, т. 2 и 3 за спазването на финансовото и банковото законодателство се осъществява по реда на ЗПФИ, Закона за кредитните институции и Закона срещу Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 71 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН по чл. 71? Няма. Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

който става чл. 71: „Чл. 71. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица съобразно компетентността им прилагат принудителни административни мерки при: 1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по прилагането му и на актове на министъра на околната среда и водите или на оправомощени от него длъжностни лица съобразно тяхната компетентност; 2. възпрепятстване упражняването на контролната им дейност. дейност. (2) В случаите по ал. 1 с цел предотвратяване или преустановяване на нарушенията, както и за отстраняване на вредните последици от тях министърът на околната среда и водите и изпълнителният директор на ИАОС или оправомощените от тях длъжностни лица съобразно своята компетентност прилагат следните принудителни административни мерки: 1. издават задължителни писмени указания за преустановяване извършването на определени действия или за задължително предприемане на такива действия в определен срок; 2. разпореждат извършване на експертизи, проверки, изпитвания на инсталации и съоръжения, на техни части, системи или компоненти; 3. временно спират или ограничават дейността на операторите на инсталации или на авиационните оператори; 4. спират достъпа на операторите на инсталации и на авиационните оператори до партидите им в НРТКЕПГ по смисъла на чл. 34, параграф 3, буква „б” от Регламент (ЕС) № 389/2013 случаите на нарушаване на задълженията за точно докладване на емисиите по чл. 36, aл. 1 и 2 до отстраняване на нарушението. (3) Прилагането на принудителната административна мярка се извършва с мотивирана заповед на органа по ал. 1, в която се определя видът на принудителната административна мярка, начинът на прилагането й и подходящ срок за изпълнението й. (4) Принудителната административна мярка се прилага до отстраняване на причините, довели до налагането й. (5) Заповедта по ал. 3 се връчва на заинтересованото лице по реда на Гражданския процесуален кодекс. (6) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на

текста на чл. 72 по вносител, който става чл. 71, в редакция на комисията. Моля, режим на гласуване.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II. По чл. 73 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Георги Свиленски, направено по реда на чл. 79, ал. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 83, който става чл. 81: „Чл. 81. 72. (1) На оператор на инсталация, който осъществява дейност без изискуемо разрешение по чл. 31, се налага глоба от 5000 до 10 000 лв. – за физическите лица, съответно имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. – за едноличните търговци или юридическите лица. лица. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 10 000 до 20 000 лв. – за физическите лица, съответно имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв. – за едноличните търговци и юридическите лица.”

„Член 74 се изменя така: „Оператор на инсталация, който не изпълни задълженията си по чл. 34, ал. 2 в сроковете по наредбата по чл. 5, т. 1, се наказва с глоба за физическите лица, съответно с имуществена санкция за едноличните търговци или юридическите лица, в размер от 1000 до 10 000 лв.”

текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 75, който става чл. 74: „Чл. 74. (1) На оператор на инсталация или авиационен оператор, който не е спазил изискванията за мониторинг и докладване по чл. 35, се налага глоба – за физическите лица, съответно с имуществена санкция за едноличните търговци или юридическите лица, от 1000 до 10 000 лв. (2) В случаите по чл. 36, ал. 5, т. 3 на верификаторите се налага имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.

а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция от 10 000 до 25 000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 10 000 лв. – за физическите лица, съответно имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв. – за едноличните търговци и юридическите лица.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че някои хора не разбраха за какво става дума в този параграф и може би не са гласували по начина, по който биха гласували, ако бяха разбрали. (Оживление.) Правя процедурно предложение

Изказвания по членове 77 до чл. 79 по вносител? Няма.

текста на чл. 77 по вносител, който става чл. 76, подкрепен от комисията, и текста на чл. 78

Гласували 88 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 9. Предложението е прието.

от 2000 до 20 000 лв. за юридическите лица. (2) Доставчик на течни горива и енергия за транспорта, който не изпълни задължението си по чл. 66, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв. за юридическите лица.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител

Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители по чл. 74 по вносител, което не е подкрепено от комисията. Гласували

текста на чл. 81 по вносител, подкрепен от комисията;

63, които са докладвани и подкрепени от комисията. Моля, режим на гласуване.

оправомощени от заместник-председателя длъжностни лица по чл. 128, ал. 1 от ЗПФИ – за нарушенията по чл. 79; 2. длъжностни лица, определени от министъра на околната среда и водите в зависимост от тяхната компетентност – за всички останали нарушения по този закон. (2) Наказателните постановления по ал. 1 се съставят по реда на Закона за административните нарушения и наказания и се издават от: 1. заместник-председателя по чл. 128, ал. 1 от ЗПФИ – в случаите по ал. 1, министъра на околната среда и водите или изпълнителния директор на ИАОС, или от оправомощени от тях длъжностни лица – в случаите по ал. 1, т. 2.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 85, който става чл. 83: „Чл. 83. (1) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица,

издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”

„Допълнителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. По § 1 има предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79 от Правилника за организацията Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. По смисъла на този закон: 1. „Авиационен оператор” е лице, което експлоатира въздухоплавателно средство в момента, в който то извършва авиационна дейност, включена в списъка по Приложение № 2, или ако това лице не е известно или не е посочено от собственика на въздухоплавателното средство – лицето, което е собственик на въздухоплавателното средство. 2. „Администрираща държава членка” е: а) държавата – членка на Европейския съюз, която е издала оперативния лиценз на съответния авиационен оператор – в случай на авиационен оператор с валиден оперативен лиценз, издаден му от държава – членка на Европейския съюз, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1008/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила

брой предвидени установени авиационни емисии от полети, извършени от този авиационен оператор през базовата година – в случаите, извън този по буква „а”; в) държавата – членка на Европейския съюз, с най-голям брой предвидени и установени авиационни емисии от полети, извършени от авиационен оператор по време на първите две години от предходния период – в случай, че авиационният оператор няма установени авиационни емисии от полети през първите две години от периода по чл. 37, ал. 1 в държавата по буква 3. „Алтернативни горива” са горива, които заместват изкопаемите нефтени източници при снабдяването с енергия на транспорта и имат потенциал да допринесат за неговата нисковъглеродност, включващи електроенергия, водород, биогорива, синтетични горива, природен газ, включително биометан в газообразна форма (компресиран природен газ) и втечнена форма (втечнен природен газ и втечнен нефтен газ). газ). 4. „Анулиране” e понятие по смисъла на чл. 3, т. 17 от Регламент (ЕС) № 389/2013. 5. „Базова година” за целите на т. 2 е първата календарна година на дейността на авиационен оператор, който е започнал да извършва дейност в Европейския съюз след 1 януари 2006 г., а във всички останали случаи – календарната година, започваща на 1 януари 2006 г. 6. „Бенефициер” е лице, което реализира одобрен от НДЕФ проект по НСЗИ. 7. „Биогорива” е понятие по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници. 8. „Валидация” е процес на независима проверка и потвърждение на надеждността, достоверността и точността на проектната документация. 9. „Верификатор” е юридическо лице – проверяващ орган по смисъла на чл. 3, т. 3 от Регламент (ЕС) № 600/2012. 10. „Верификация” е процес на независима проверка и потвърждение на надеждността, достоверността и точността на системата за мониторинг и на докладваните данни и информация, свързани с емисии на парникови газове. „Генератор на електрическа енергия” е инсталация, която към 1 януари 2005 г. или след това е произвела електрическа енергия, предназначена за продажба на трети лица, и в която не се извършва друга дейност, посочена в Приложение № 1, освен изгарянето на горива. 12. „Дейност по проект” е дейност по проект, одобрена от една или повече страни по Приложение № 1 в съответствие с чл. 6 или чл. 12 от Протокола от Киото, и решенията са приети съгласно РКОНИК или Протокола от Киото. 13. „Доброволно намаление на емисии” е намаление на емисии на парникови газове, получено в резултат на реализацията на проекти, сертифицирани по някой от доброволните стандарти. 14. „Доставчици на течни горива и енергия за транспорта” са лица, които пускат на пазара течни горива и енергия за транспорта и отговарят за освобождаването им за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове. 15. „Единици по Протокола от Киото” e понятие по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 389/2013. 16. „Единица редуцирани емисии (ЕРЕ)” е равна на един тон еквивалент въглероден диоксид, постигната в резултат на проект „Съвместно изпълнение” по чл. 6 на Протокола от Киото, и решенията, приети съгласно РКОНИК или Протокола от Киото. 17. „Емисия” е отделянето на парникови газове в атмосферата от източници в инсталация или отделянето от въздухоплавателни средства, извършващи авиационна дейност, включена в списъка по Приложение № 2, на определените по отношение на тази дейност газове. 18. „Емисии на парникови газове от целия жизнен цикъл” са всички нетни емисии на CO2, CH4 и N2O, които може да бъдат причислени към дадено гориво (включително всички негови примеси) или произведената от него енергия. Това включва всички етапи от отглеждането и добива на земеделските култури, включително промени в земеползването, както и транспорт и разпространение, преработка и горене. 19. „Емисии на парникови газове на единица енергия (интензитет)” са общата маса на маса на CO2-еквивалент на парникови газове, свързани с даденото гориво, разделена на общото енергийно съдържание на горивото (изразява се като долната топлина на изгаряне на съответното гориво). 20. „Енергия за транспорта” е енергия за употреба в различните видове пътни превозни средства, извънпътна подвижна техника (включително плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища), селскостопански или горски трактори или плавателни съдове с развлекателна цел, освен получената от течни горива за транспорта. 21. „Изгаряне” е всяко окисление на горива, независимо от начина, по който се използва топлинната, електрическата или механичната енергия, произведена чрез този процес, и всички други пряко свързани с това дейности, включително пречистване на отпадъчните газове. 22. „Изготвяне на национални инвентаризации на парникови газове” е обобщаването на данните, събрани в резултат на предоставените данни от органите по чл. 12, ал. 1, т. 2-5, т. 7-14, и изчисляване на количеството антропогенни емисии по източници и абсорбиране от поглътители на всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, подписан на 16 септември 1987 г.

„Изменение на климата” е изменение на климата, пряко или непряко свързано с човешка дейност, което променя състава на глобалната атмосфера и което се явява в допълнение към естественото вариране на климата, наблюдавано за сравними периоди от време. 24. „Инсталация” е всяко неподвижно техническо съоръжение, в което: а) се извършват една или повече от посочените в Приложение № 1 дейности; б) се извършват и други дейности на същата площадка, които са непосредствено свързани и/или имат техническа връзка със съоръженията по буква и които може да окажат въздействие върху емисиите и замърсяването. 25. „Исторически авиационни емисии” са средноаритметичната стойност на годишните емисии през календарните години 2004 отделени от въздухоплавателното средство, извършващо авиационна дейност, включена в списъка по Приложение № 2. 26. „Квота” е право за отделяне на един тон еквивалент на въглероден диоксид в рамките на определен период, което е валидно единствено за целите на ЕСТЕ и може да бъде прехвърляно в и може да бъде прехвърляно в съответствие с този закон. 27. „Климатична система” е съвкупността от атмосферата, хидросферата, биосферата и геосферата и тяхното взаимодействие. 28. „Клиринг” е понятие по смисъла на член 3, т. 32 от Регламент (ЕС) № 1031/2010. 29. „Кредит” е единица редуцирани емисии (ЕРЕ) и/или сертифицирана единица редуцирани емисии (СЕРЕ). 30. „Лица, които пускат течни горива на пазара” са лицата по смисъла на § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух. 31. „Лица, които пускат енергия за транспорта на пазара” са лица, които осъществяват пускане на пазара и доставят енергия за транспорта на крайни клиенти по смисъла на Закона за енергетиката. 32. „Развиващи се държави” са държавите, които са извън списъка с държави в Приложение № 1 на РКОНИК.

34. „Начало на нормална експлоатация” е първият ден на първия непрекъснат период от 90 дни, през който активността на някой от модулите на инсталацията достигне 40 на сто от своя капацитет съгласно одобрения инвестиционен проект. 35. „Нова инсталация” е инсталация, за която основанията за подаване на заявление за издаване на разрешително за емисии на парникови газове по реда на чл. 32 възникват след влизането в сила на този закон. 36. „Нов участник” е: всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите по Приложение № 1, за която е получено разрешително за емисии на парникови газове за първи път след 30 юни 2011 г.; б) всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите по Приложение № по Приложение № 1, която е спряла дейността си по смисъла на чл. 22 от Решение 2011/278/ЕС и за която е получено ново разрешително за емисии на парникови газове за първи път след 30 юни 2011 в) всяка инсталация, извършваща дейност, която е включена доброволно от Република България в ЕСТЕ за първи път; г) всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите, посочени в Приложение № 1, или дейност по буква „б”, която е претърпяла разширение на капацитета си с повече от 10 на сто след 30 юни 2011 г., само по отношение на увеличения капацитет. 37. „Общественост” понятие по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда. 38. „Оператор” е понятие по смисъла на § 1, т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда. 39. „Оператор за търговски въздушен превоз” е авиационен оператор, който предоставя услуги за превоз по въздуха на пътници, товари и/или поща срещу възнаграждение. 40. „Отрасли или подотрасли, изложени на съществен риск от изтичане на въглерод” са отраслите и подотраслите, в приложението от Решение 2010/2/ЕС на Комисията от 24 декември 2009 г. за определяне, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,

перфлуоровъглероди (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), и други естествени и антропогенни газообразни компоненти на атмосферата, които абсорбират и повторно излъчват инфрачервена радиация. 42. „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение. 43. „Полезен товар” за целите на определението по т. 57 е общото тегло на превозваните по време на авиационната дейност товари, поща и пътници. 44. „Двудневен спот” са квоти, продавани на търг за доставка на договорена дата не по-късно от втория пазарен ден след датата на търга

от Регламент (ЕС) № 389/2013. 46. „Предписана емисионна единица (ПЕЕ)” е търгуема единица от „предписаното количество”, равняваща се на един тон еквивалент на въглероден диоксид, издадена съгласно разпоредбите на Анекса към Решение 13 на Първата конференция на страните по Протокола от Киото. 47. „Предписано количество” е общото количество емисии на парникови газове, което е определено за Република България по Протокола от Киото за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2012 г. „Промяна в работата на инсталацията” е понятие по смисъла на § 1, т. 40 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда. 49. „Пускане на пазара” е понятие по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух. 50. „Разстояние” за целите на определението по т. 57 е разстоянието по най-късата дъга от земната сфера (ортодрома) между летището на заминаване и летището на пристигане плюс допълнителен непроменлив фактор от 95 km. 51. „Сертифицирана единица редуцирани емисии (СЕРЕ)” е единица, равна на един тон еквивалент въглероден диоксид, постигната в резултат на проект „чисто развитие” по чл. 12 на Протокола от Киото, и решенията, приети съгласно РКООНИК

е понятие по смисъла на чл. 3, т. 36 от Регламент (ЕС) № 1031/2010. 55. „Течни горива за транспорта” са течни горива по смисъла на § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух, които се използват в двигатели с принудително запалване и компресионно запалване на пътни транспортни средства и извънпътна подвижна техника (включително плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища, когато не плават в морски води), селскостопански и горски трактори, както и плавателните съдове с развлекателна цел, когато не плават в морски води. 56. „Тон еквивалент на въглероден диоксид” е един метричен тон въглероден диоксид (СО2) или количество от всеки друг парников газ с еквивалентен потенциал за глобално затопляне. 57. „Тонкилометър” е тон полезен товар по смисъла на определението по т. 43, превозван на разстояние един километър. 58. „Тръжна платформа“ е институция, която организира извършването на финансовите операции, съставляващи тръжната процедура, през третия период на ЕСТЕ чрез система за клиринг или сетълмент. 59. „Установени авиационни емисии” са емисиите от всички полети, попадащи в обхвата на авиационните дейности, изброени в Приложение № 2, които заминават от летище, разположено на територията на държава членка, или пристигат на такова летище от трета държава. „Системно нарушение” е налице, когато са извършени в срок до три години две или повече нарушения на изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2012 при верифициране на годишните доклади за емисии на парникови газове на оператор на инсталация или авиационен оператор.”

13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета;

от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ,

на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО

относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.; 2. Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; 3. Решение 2013/162/ЕС на Комисията от 26 март 2013 г. за определяне на годишните разпределени количества емисии за държавите членки за периода от 2013 до 2020 г. съгласно Решение № 406/2009/ЕО

на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, и относно информация за действията, свързани с тези дейности

на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността; 7. Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; 8. Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; 9. Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО

10. Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище

за еквивалентните количества квоти по чл. 49, ал. 7 се извършва от изпълнителния директор на ИАОС по искане на лицата по чл. 49, ал. 1. (2) От 1 януари 2013 г., ЕРЕ за намаляване или ограничаване емисиите на парникови газове от дейностите по приложение № 1, не се издават.”

на гласуване. Гласували 82 народни представители: за 74, против 2, въздържали се 6. Предложението е прието.

и предлага следната редакция за § 7, който става § 4: „§ 4. Редът и начинът за разходване на приходите от продажба на квоти на емисии на парникови газове от инсталации

Благодаря, господин Курумбашев. Параграфи 6 и 7 по вносител – изказвания? Няма желаещи. Гласуваме

на гласуване. Гласували 82 народни представители: за 74, против 2, въздържали се 6. Предложението е прието.

подкрепен от комисията, който става § 7; текста на § 11 по предложение на комисията да бъде отхвърлен. Режим на гласуване.

а) в ал. 1 накрая се добавя „освен тези по ал. 2 и 3”; б) създават се ал. 3, 4 и 5: „(3) Инвестиционните посредници, които имат право да извършват инвестиционни дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3, може да оферират пряко за собствена сметка, а инвестиционните посредници, които имат право да извършват инвестиционни услуги по чл. 5, ал. 2, т. 2 – да оферират за сметка на клиенти, в търгове за двудневен спот при условията и по реда на Регламент (ЕС) 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент

Инвестиционните посредници, които искат да извършват дейност по ал. 3 за сметка на клиенти, трябва да: 1. притежават начален капитал не по-малко от 1 000 000 лв.; 2. поддържат собствен капитал най-малко равен на размера по т. 1 по всяко време след издаване на разрешението.

а) създава се нова ал. 4: „(4) Когато инвестиционен посредник иска да извършва дейността по чл. 7, ал. 3, той трябва да подаде заявление до комисията, към което прилага към което прилага документите по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5, както и други документи и сведения, определени с наредба. Заявлението може да бъде подадено едновременно със заявлението по ал. 2, като в този случай комисията се произнася по подадените заявления с отделни решения.”; б)

член 13, ал. 2 и 3 – в срок до три месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец от получаването им; 2. член 13, ал. 4 – в срок до един месец от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец от получаването им; 3. член 13, ал. 4, подадено едновременно със заявление по чл. 13, ал. 2 и 3 - в срок до три месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец от получаването им.”

3: „(3) Комисията може да отнеме разрешението по чл. 7, ал. 3, ако инвестиционният посредник: 1. не започне да извършва дейност съгласно издаденото разрешение по чл. 7, ал. 3 в срок 12 месеца от издаването му, изрично се откаже от издаденото разрешение или не извършва дейност съгласно разрешението повече от една година; 2. е представил неверни данни, които са послужили като основание за издаване на разрешението; 3. престане да отговаря на изискванията за издаване на разрешението или за извършване на дейността съгласно издаденото разрешение и в продължение на три месеца не се приведе в съответствие с тези изисквания; 4. извърши и/или допусне извършването на грубо нарушение или на системни нарушения на изискванията за осъществяване на дейността съгласно разрешението.”;

както и при възпрепятстване на контролната дейност на комисията или на заместник-председателя, комисията, съответно заместник-председателят, предприема действията по ал. 1 и 4.” 9. Създава се чл. 127а: чл. 127а: „Чл. 127а. (1) Представител, служител или лице от състава на управителните органи на лице, получило разрешение по чл. 7, ал. 3, който извърши или допусне да бъде извършено нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент № 1031/2010, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 10 000 лева, а при повторно нарушение глобата е в размер от 2 000 до 20 000 лв. (2) В случаите по ал. 1 на юридическите лица по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 20 000 до 200 000 лв.”

Гласували 77 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието. Заповядайте за процедура, Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение за удължаване на работното време до изчерпване на законопроекта. Останаха съвсем малко текстове, така че добре би било да приключим с този законопроект. Благодаря.

точки 1, 2 и 3 се отменят; б) в т. 5 след думите „2003 г.” се поставя точка и текстът до края се заличава. 5. Членове 131м, 131н, 131о, 131п, 131р, 131с, 131т, 131у и чл. 131ф се отменят.

от Допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване изменението на климата.”; д) точки 60, 61, 62, 62а, 63 и 64 се отменят;

По § 19 има предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 19, който става § 15: „§ 15.

ал. 6: „(6) Банките, които имат право да извършват дейност по ал. 2, т. 9, може да оферират пряко за сметка на клиенти в търгове за двудневен спот по чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове,

след разрешение от БНБ. Редът и условията за издаване на разрешението, необходимите документи за издаването му, както и основанията за отказ се определят с наредба на БНБ.”

параграфи 16, 17 и 18 по вносител, подкрепени от комисията, които стават съответно параграфи 12, 13 и 14, и редакцията на комисията за § 19. Гласували

Гласуваме текстовете на Приложение № 1 и Приложение № 2 по вносител, подкрепени от комисията. Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 82 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 8. Предложението е прието. Благодаря Ви за участието. Следващото заседание е на 27 февруари 2014 г., четвъртък, от 9,00 ч. Благодаря.